poštovani narodni poslanici, ja sam Smilja Tišma, najstariji narodni poslanik među izabranima u poslednjem sazivu.Smatrala sazivu.Smatrala sam, očekivala sam da ćete me zaobići bilo kakve obaveze jer sam u životu i u svom radnom veku jako puno radila u društvenim organizacijama na stvaranju bolje države i naše države koju imamo danas.Dozvolite mi da otvorim Prvu (konstitutivnu) sednicu Narodne skupštine u ovom sazivu i da vas, pre početka rada, pozdravim i čestitam na izboru i na poverenju koje su vam ukazali građani Srbije i da vam poželim uspeh u vašem budućem radu.Molim da najpre saslušamo Himnu Republike

vas da, prema članu 3. Poslovnika Narodne skupštine, Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine do izbora predsednika Narodne skupštine predsedava najstariji narodni poslanik, kome u radu pomažu po jedan, najmlađi, narodni poslanik sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata i generalni sekretar Narodne skupštine, odnosno njegov zamenik.Pošto odnosno najstarija od narodnih poslanika, imam tu čast i obavezu da predsedavam ovoj sednici do izbora predsednika Narodne skupštine u čemu će mi pomagati najmlađi narodni

Sofija Maksimović, Nandor Kiš, Srđan Smiljanić i Branko Marinković. To su dvojica najmlađih koji mi pomažu u radu.Molim najmlađe radu.Molim najmlađe narodne poslanike, generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara da zauzmu mesta pored vas da, prema podacima kojima raspolaže Služba Narodne skupštine, današnjoj sednici prisustvuje 190 poslanika

vas da Narodna skupština na Prvoj (konstitutivnoj) sednici radi po dnevnom redu koji je određen članom 101. Ustava Republike Srbije,

Potvrđivanje mandata narodnih poslanika,2. Izbor predsednika Narodne skupštine,3. Izbor potpredsednika Narodne skupštine,4.

dan.Potvrđivanje mandata narodnog poslanika vrši se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.Narodna skupština, na Prvoj (konstitutivnoj) sednici, na predlog predsedavajućeg, većinom glasova prisutnih narodnih poslanika, obrazuje obrazuje komisiju od tri člana. Komisiji predsedava najstariji član.Komisija, na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru

osnovu izveštaja komisije, predsedavajući na Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine konstatuje da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima i o tome koja su uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa izveštajem, čime je potvrđen mandat

Srbije).Saglasno tome, i obavljenim konsultacijama, predlažem da se u Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o

smo obrazovali Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, molim članove Komisije da odmah održe sednicu u sali I.Sada prekidamo rad ovog ovog dela sednice, do prijema izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.Sa